Nú er ár liðið frá því að kórónuveirufaraldurinn fór að láta á sér kræla, faraldur sem hefur haft gríðarleg áhrif á stöðu þúsunda heimila og fyrirtækja. Róðurinn hefur verið þungur og nú liggur fyrir, að því er virðist, að sumarið verður ekki jafn bjart og vonir stóðu til, sérstaklega fyrir ferðaþjónustuna. Viðreisn hefur lagt til ótal tillögur með það fyrir augum að auka fyrirsjáanleika til lengri tíma vegna þess að þetta er tímabundið ástand og það er mikilvægt fyrir landsmenn að fá skýr svör, að sjá fram úr kófinu. Samkvæmt bestu spá Samtaka ferðaþjónustunnar gera þau ráð fyrir um 600.000–700.000 ferðamönnum á árinu — samkvæmt bestu spá. Þeir voru 2 milljónir árið 2019. Þetta byggir á því að ytri landamæri Schengen opni fyrir vorið þannig að við getum tekið á móti ferðamönnum frá Bretlandi og Bandaríkjunum. Hér er mikil óvissa á ferð. Samkvæmt forsvarsmönnum ferðaþjónustunnar fer viðspyrnukraftur greinarinnar þverrandi og næstu mánuðir geta hreinlega ráðið úrslitum um stöðu hennar á þessu ári, um fjölda fyrirtækja í þessari mikilvægu atvinnugrein. Fari svo að bólusetningar verði ekki klárar fyrir sumarbyrjun,

Hver eru skilaboð ríkisstjórnarinnar fyrir næstu mánuði út frá þeirri stöðu sem við stöndum frammi fyrir núna og hefur verið fyrirséð eða a.m.k. ástæða til að óttast um nokkurt skeið? Hvert er plan ríkisstjórnarinnar þegar kemur að rekstri þessara fyrirtækja og þeim raunhæfum væntingum sem þau geta haft til

háð því hver staðan er og verður þar næstu misseri en líka hvaða reglur þau lönd setja gagnvart sínum borgurum. Ákvarðanir þeirra á landamærum hafa mikil áhrif á okkur hér og ákvarðanir þeirra um það hvort fólk þurfi að fara í sóttkví þegar það kemur til baka hefur áhrif á ákvarðanatöku þess um hvort það komi hingað til lands eða ekki og ferðavilja almennt. Mín skilaboð til ferðaþjónustunnar og afleiddra starfsgreina innan hennar eru einfaldlega: Við stöndum með ykkur, það höfum við sýnt í verki. Við erum með augun á boltanum. Við erum tilbúin að hlusta, við erum að taka ákvarðanir. Við erum að styðja við ykkur af því að við höfum tröllatrú á íslenskri ferðaþjónustu til framtíðar og ég efast ekki um það í hálfa mínútu að framtíð ferðaþjónustu á Íslandi er mjög björt. Við erum með skýran stefnuramma til ársins 2030 sem við unnum einmitt með greininni á sveitarstjórnarstiginu og það er ákveðinn gæðastimpill á þann stefnuramma að hann stendur í raun óhaggaður eftir Covid. Við erum með skýra sýn um að við ætlum að vera leiðandi í sjálfbærri þróun. Við ætlum að horfa áfram og það er t.d. verkefni sem ég held að verði áskorun þegar við förum aftur að taka á móti fólki, að við erum að horfa á gæði umfram magn. Við erum ekki að horfa á fjölda ferðamanna heldur hvað ferðamaðurinn skilur eftir sig og hvaða verðmæti verða til í greininni og hver arðsemin er innan hennar. Það eru ýmsar áskoranir fram undan. Við horfum fram á fjárhagslega endurskipulagningu ýmissa fyrirtækja en skilaboðin eru: Við stöndum með ykkur. Ég hef tröllatrú á þeim og þau hafa það líka.

hugmyndum og sýn ráðherrans til lengri tíma og ég get að mörgu leyti tekið undir þá sýn. En ég er að spyrja um næstu skref. Nú hafa aðgerðir ríkisstjórnarinnar til aðstoðar fyrirtækjum verið í formi tekjufallsstyrkja, lokunarstyrkja, hlutabóta og annars slíks.

Þessi ferðagjöf, sem var hluti af björgunaraðgerðum, þótti takast vel en er ekki ástæða til að líta til skemmri tíma og leita frekari leiða til að örva ferðaþjónustu með innlendum ferðamönnum í stað þess að fara í enn frekari

og erum við alveg á sama stað og aðrar þjóðir sem við berum okkur saman við, hvort sem það eru Norðurlöndin, aðrar Evrópuþjóðir eða önnur vestræn lönd, þ.e. við erum að hugsa um öryggi þegna

er. Það hefur sem betur fer margt verið gert og m.a. er í þinginu frumvarp frá hæstv. samgöngu- og sveitarstjórnarmálaráðherra sem hefur þessi mál á sinni könnu, þó svo að það tengist auðvitað fleiri ráðuneytum. Við erum að vinna saman

við þekkjum það út af mótmælum að þar hefur fólk áhyggjur af því að verið sé að brjóta þau réttindi. Við höfum komið mjög skýrum skilaboðum áleiðis um að það sé eitthvað sem við líðum alls ekki, hvorki þar né annars staðar.

Samkvæmt þeim er Ísland skuldbundið til að kaupa bóluefni í samræmi við samningana. Það er jafnframt skuldbundið til að kaupa ekki bóluefni fram hjá þeim samningum. Það er engin vinna í gangi að kaupa bóluefni fram hjá þessum samningum.“ Þetta er sem sagt haft beint eftir sóttvarnalækni. Af því að málum er snúa að öflun bóluefna virðist hafa verið komið í þann farveg, m.a. með fréttum af því að hæstv. forsætisráðherra hafi aukið aðkomu sína að öflun bóluefnis í desember, virðist þetta vera einhvers lags samstarfsverkefni ríkisstjórnarinnar. Fyrir utan upplýsingaóreiðuna og það klúður sem virðist umlykja málið hvað öflum bóluefnis varðar, þá er sú staða sem sóttvarnalæknir lýsir þarna þeirrar gerðar að ég verð að spyrja hæstv. fjármálaráðherra, sem oddvita stærsta stjórnarflokksins, í fyrsta lagi hvort þessi nálgun, þ.e. að fyrirgera rétti Íslands til samnings utan samflots við Evrópusambandið, hafi verið samþykkt í ríkisstjórn. Í öðru lagi: Eru áætlanir uppi hjá ríkisstjórninni um að lagfæra þessa stöðu og losa okkur undan þessum takmörkunum, og þá hvernig? Og hvenær má eiga von á fréttum af þeim ákvörðunum sem nauðsynlegar eru til að Ísland sé fært að nýta fullveldi sitt í þessum efnum, landi og þjóð til heilla?

að setja sig í þau spor sem við vorum í á þeim tíma þegar sú umræða hófst. Við erum sem sagt að tala um fyrri hluta síðasta árs eða um mitt síðasta ár

Þarna greindi marga sérfræðinga á, en það hefur ræst gríðarlega vel úr þessu. Á þeim tíma sem við ákváðum að njóta góðs af samstarfi við aðrar Evrópuþjóðir var ljóst að lyfjaframleiðendur voru að sjálfsögðu að sækjast eftir því að hafa öryggi um að geta selt efnið, sem miklu var kostað til á þeim tíma að finna upp og framleiða. Ég tel að það hljóti að hafa flýtt fyrir rannsóknum, þróun og á endanum framleiðslu bóluefna að hafa haft slíka samninga.

og ef menn vildu freista gæfunnar einir og sér gagnvart hverjum og einum þeim framleiðanda sem Evrópusambandið var í samtali við, þá myndu þeir ekki geta notið góðs af heildarsamningi Evrópusambandsins við þá hina sömu.

til að mynda Þýskaland, það burðarríki í Evrópusamstarfinu, virðist vera að kljúfa sig út úr þessu og Angela Merkel, kanslari Þýskalands, hefur beinlínis sagt að nú taki Þýskaland til sinna ráða. Lítur hæstv. ráðherra þannig á við Íslendingar séum bundnir af þessu samkomulagi þannig að sú leið sé ekki fær? Var ríkisstjórnin meðvituð um að þessi takmörkun yrði sett

Þannig að ég svari þessu varðandi ríkisstjórnina þá var það kynnt í ríkisstjórn að þessir samningar væru undir. Ég minnist þess ekki þar sem ég stend hér að þar hafi í upphafi verið rætt nákvæmlega um öll skilyrði, en þau hafa síðan a.m.k. smám saman verið að skýrast og hafa verið rædd í ríkisstjórn, Ég hef sömuleiðis skilið það þannig að ríkisstjórninni og okkur Íslendingum sé samkvæmt þessum samningum ekki fyrirmunað að leita til annarra framleiðenda sem mögulega kynnu að vilja bjóða fram bóluefni en eru ekki hluti af þeim fyrirtækjum sem eru í samningi við Evrópusambandið. Evrópusambandið. Ég hef bæði fengið beint og óbeint upplýsingar um að margir séu að reyna að koma okkur Íslendingum í tengsl við slíka aðila og það sé til skoðunar. Síðan erum við auðvitað með það samtal lifandi um möguleikann á einhvers konar rannsókn á Íslandi. Við eigum eftir að sjá hvað kemur út úr því. Þannig að ég held að það sé allt of snemmt að komast að þeirri niðurstöðu að það hafi verið mistök að fara í samflot með Evrópusambandinu, jafnvel þótt ég ætli ekki hér að fara að fella einhverja gæðaeinkunn á frammistöðu Evrópusambandsins samkvæmt þeim skuldbindingum sem sambandið tók á sig gagnvart okkur í þessu máli.

Herra forseti. Eitt af því sem við horfum til sem lausn á viðfangsefnum nútímans er auðvitað nýsköpun. Nýsköpun er hverri þjóð mikilvæg og mikilvægt að vel sé stutt við hana af hálfu ríkisins, enda eins og hagfræðingurinn Mariana Mazzucato hefur sýnt fram á er mikilvægt að ríkið taki virkan þátt í nýsköpun og stuðningi við hana. Fyrir um fimm árum sótti ég stóra alþjóðlega klasaráðstefnu í Strassborg og má segja að augu mín hafi opnast fyrir því magnaða verkfæri sem samstarf og klasasamstarf getur verið. Á Íslandi höfum við dæmi um klasa sem hafa skilað góðum árangri og má þar nefna Íslenska ferðaklasann, Íslenska sjávarklasann og Orkuklasann, svo fáir séu nefndir. Ég fagnaði því mjög frumkvæði hv. þm. Willums Þórs Þórssonar þegar hann ásamt fleirum, þar á meðal þeirri sem hér stendur, lagði fram þingsályktunartillögu um að fela ráðherra að móta klasastefnu fyrir Ísland. Um þessar mundir er verið að leggja lokahönd á þá klasastefnu og sat ég ásamt nokkrum hv. þingmönnum í atvinnuveganefnd vinnufund í síðustu viku þar sem verið var að fjalla um klasastefnuna. Er óhætt að segja að sú hugmyndafræði sem þar er verið að vinna með sé spennandi og ýmis tækifæri sem felast í því að fylgja stefnunni vel eftir, enda er klasasamstarf í eðli sínu verkfæri til að efla nýsköpun bæði almennt og í starfandi fyrirtækjum, sem er ekki síður mikilvægt. Mig langar því að spyrja hæstv. ráðherra: Hvenær mun klasastefnan verða tilbúin? Hvernig stendur til að auka alþjóðlegt rannsóknar- og klasasamstarf fyrirtækja í nýsköpun og hefðbundnari greinum? Að lokum og það er líklega mikilvægasta spurning dagsins:

þegar kemur að uppbyggingu nýsköpunar og að tryggja að hvert samfélag geti sótt eins mikið fram og mögulegt er. Það er mikilvægt hlutverk og það er líka mjög vandmeðfarið. Það er er mikilvægt að horfa á þá stóru mynd að við erum til að mynda með kerfi hér sem mér finnst styrkja nýsköpunarumhverfið mjög verulega, hvort sem það eru endurgreiðslukerfi varðandi rannsóknir og þróunarkostnað, Tækniþróunarsjóður, annar stuðningur og menntakerfið í heild sinni og allt það.

Varðandi klasavinnuna þá gengur sú vinna mjög vel og ég er mjög ánægð með hvernig hún er að þróast. Mér finnst þetta metnaðarfull sýn og þau sem eru í þeirri vinnu eru klárlega mjög hæf á sínu sviði og varðandi allt það sem er að gerast. Ég hlakka til

en ég verð að nýta tækifærið og skora einfaldlega á hæstv. ráðherra að tryggja það fjármagn sem þarf til að hrinda stefnunni í framkvæmd þannig að vel sé. Enda er þarna tækifæri til framtíðar og það þarf að tryggja að verkefnum stefnunnar verði fylgt eftir.

atvinnulíf sem sumt hvert berst í bökkum. Því langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hér í síðara andsvari: Hvaða vinna er í gangi í ráðuneytinu til að styðja við atvinnulífið til að halda sjó á meðan erfiðustu mánuðirnir ganga yfir? Er einhver áætlunargerð í gangi eða hefur verið unnin einhver sviðsmyndagreining um stöðuna og hvernig lítur hún þá út? Það er nefnilega ekki nóg að hlusta, herra forseti. Það þarf líka aðgerðir.

samstarf sem skiptir svo miklu máli og einfaldlega viðhorf, viðhorf til samstarfs og trúin á hverju það getur skilað þegar hið opinbera

Tvöföldun leiguverðs en þriðjungs hækkun neysluverðs. 23 fermetra stúdíóíbúð í Vesturbæ er á 110.000 kr., 80 fermetra íbúð í Hafnarfirði á 200.000 kr., 100 fermetra íbúð í Vogunum á 300.000

Hverjir hafa efni á þessu? Samkvæmt vefnum tekjusagan.is þurfum við að fara allt upp í sjöttu tekjutíund fyrir konu og einungis fjórðu tekjutíund fyrir karl, og það með barnabótum og öllu. Það er sem sagt helmingur fólks í þessari stöðu sem hefur ekki efni á því að fylgja neysluviðmiðum og vera á leigumarkaði. Miðað við þá stöðu vil ég spyrja ráðherra: Hvernig gengur þetta dæmi upp? Er þessi staða ekki ljóslifandi dæmi um að efnahagsstefna stjórnvalda á undanförnum áratug hefur ekki virkað, efnahagsstefna sem hefur skilið fólk eftir út undan? Áður en fjármálaráðherra fer með fyrirsjáanlegu möntruna um auknar ráðstöfunartekjur og lækkun skatta þá bendi ég aftur á þetta dæmi. Þetta er raunveruleikinn sem birtist okkur þrátt fyrir allar aðgerðir ríkisstjórna á undanförnum áratug. Það þýðir lítið að byggja þak á hús sem er ekki með neinn grunn, hæstv. ráðherra. Það er einungis blekkingaleikur til að fela þá staðreynd að botninn er suður í Borgarfirði. Þá hlýtur spurningin að vera: Hvað næst, í staðinn fyrir stefnu sem skilur helminginn eftir?

Hann, eins og aðrir markaðir sem eru skilvirkir, lýtur lögmálum framboðs og eftirspurnar og það sem verið hefur sérstakt áhyggjuefni er framboð af leiguhúsnæði á undanförnum árum. Við höfum gert átak í að bregðast við þeirri stöðu. Við höfum t.d. gert breytingar á skattalögum til þess að hvetja eigendur húsnæðis til að leigja það út. Það gerðum við með því að lækka fjármagnstekjur af leigutekjum um helming á sínum tíma. Við höfum líka farið í sérstök önnur úrræði, eins og húsaleigubætur fyrir þá sem sitja uppi með háa leigu. En þegar við fórum með það mál í gegnum þingið komu ábendingar til okkar m.a. um að ef maður gerir ekkert annað en að auka möguleika fólks til að greiða leiguna með húsaleigubótum og gerir ráðstafanir á tekjuendanum hjá eiganda húsnæðisins til að hann hafi skattafslátt, þá kann maður að vera að ýta undir hækkun á leiguverðinu,

Virðulegi forseti. Ég held reyndar að með því að ferðamenn hættu að koma til Íslands hafi orðið mjög mikil breyting á húsnæðismarkaði. Það sáum við í framboði af minni íbúðum. Fyrir örfáum dögum las

Það er alveg ábyggilegt að þar hefur orðið mikil breyting. En mér finnst skipta miklu máli þegar við erum að tala um leigumarkaðinn, að horfa til þess að

sem að hafa komið formenn allra stjórnmálaflokka sem eiga sæti á Alþingi. Af fjölmiðlaumfjöllun má ráða að þess sé að vænta að einhver afrakstur þeirrar vinnu komi til umfjöllunar í þinginu

hvað er í pakkanum og hvað ekki, miðað við það sem verið hefur til umræðu á kjörtímabilinu. Í öðru lagi vildi ég inna hæstv. forsætisráðherra eftir því hvernig

Og svo er hér í þriðja lagi einföld spurning um það hvenær vænta megi þess að frumvörpin komi til meðferðar hér í þinginu og þá kannski í framhaldinu hvernig hæstv. forsætisráðherra sjái fyrir sér framhald mála. Ég vildi áður en lengra er haldið rifja upp að sjálfur hef ég tekið þátt í umræðum um stjórnarskrármál oft og iðulega, bæði á þessu kjörtímabili og áður, og hef verið þeirrar skoðunar að sú vinna sem forsætisráðherra hefur haft forgöngu um hafi verið skynsamleg að því leyti að hún hefur miðast við að taka fyrir ákveðna afmarkaða þætti stjórnarskrárinnar og undirbúa tillögur sem lúta að þeim. Ég hef verið þeirrar skoðunar að það væri miklu vitrænni vinnuaðferð við þau mál en að ætla sér að breyta öllu í einu, borða fílinn í einum munnbita eins og stundum hefur verið eins og stundum hefur verið lagt til hér á þingi og annars staðar. Ég hef verið þeirrar skoðunar að vinnulagið væri að því leyti skynsamlegt og í réttum farvegi. Nú veit ég hins vegar ekki hvernig framhaldið verður hér í þinginu, hvort hægt verður að ljúka þessu á þeim forsendum sem hæstv. forsætisráðherra leggur upp með.

Hér er um að ræða grundvallarlög landsins sem öll önnur löggjöf byggist á og tilraunastarfsemi og ævintýramennska í þeim efnum er auðvitað ekki af hinu góða. Þess vegna verða menn að hafa í huga

völdin á þingi eða ný ríkisstjórn tekur við eða eftir því hvernig vindar blása. Þá þarf að meta hvað á heima í stjórnarskrá og hvað ekki og hvernig það er best sett fram með skýrum hætti. Síðan er auðvitað lykilatriði að stjórnarskrá sé breytt með þeim hætti sem stjórnskipunin sjálf gerir ráð fyrir. En það er ekki vanþörf á að minna á að það er lykilatriði í vestrænum lýðræðisþjóðfélögum.

Hv. þingmaður nefndi hér sérstaklega vinnuna framan af kjörtímabilinu. Það liggur fyrir að snemma á þessu kjörtímabili var lagt upp með það að undir forystu minni yrði fundað með reglubundnum hætti með formönnum og fulltrúum þeirra flokka sem sæti eiga á Alþingi til að fjalla um tiltekin ákvæði í heild, við það verkefni að ráðast í heildarendurskoðun stjórnarskrár, sem yrði þá gert í áföngum og á tveimur kjörtímabilum. Ég tel að þetta vinnulag hafi gengið mjög vel, sérstaklega framan af áður en heimsfaraldur kórónuveiru skall á. Er það áberandi að í desember 2019 höfðu formenn fundað 18 sinnum um þessi mál, en alls urðu fundir 25 og var sá síðasti þeirra haldinn núna á mánudaginn á fjarfundi.

Það breytir því ekki að ég tel að þessi vinna hafi verið unnin af heilindum af öllum þeim sem að henni komu. Persónulega tel ég alla vega minn skilning á málefnum stjórnarskrárinnar og pólitískri umræðu um ólík ákvæði hennar hafa dýpkað við það að hlýða á sjónarmið

nefndi mikilvægi þess að vanda til verka þá get ég fullvissað hann um að það hefur sannarlega verið vandað til verka og sérfræðingar unnið mjög góða vinnu við þær tillögur sem við höfum verið að vinna að á kjörtímabilinu. Í þessu frumvarpi verða nokkur ákvæði; ákvæði um auðlindir í þjóðareign, ákvæði um umhverfis- og náttúruvernd, ákvæði um íslenska tungu og táknmál, sem og endurskoðun á II. kafla stjórnarskrárinnar, um forseta og framkvæmdarvald. Hluti af uppleggi vinnunnar var að nýttar yrðu aðferðir almenningssamráðs. Var í þeim tilgangi efnt til samstarfs við Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og fræðimenn, bæði hérlenda og erlenda, um lýðræðislega stjórnarskrárgerð. Skoðanakönnun var framkvæmd og rökræðukönnun, sem byggði á þeirri skoðanakönnun, var haldin á haustmánuðum 2019. Ég tel að hluti af svona umræðu og niðurstöðum hennar skili sér inn í kaflann sem snýst um forseta og framkvæmdarvald, m.a. hvað varðar ákveðnar nýjungar um að hámark skuli sett á fjölda kjörtímabila forseta, að með raðaðri atkvæðagreiðslu sé unnt að tryggja að forseti njóti meiri hluta atkvæða, en ekki eru gerðar breytingar á valdheimildum forseta, enda ekki mikill vilji til þess ef marka má bæði niðurstöður skoðanakönnunar og rökræðukönnunar. Ég hef ekki tök á því að fara djúpt í efnislega umræðu, eins og hv. þingmaður nefndi hér. En ég hef litið svo á að það sé mjög mikilvægt að við eigum hins vegar efnislega umræðu um breytingar á stjórnarskrá. Það liggur fyrir að í þeim áætlunum sem ég lagði til í upphafi eru ekki öll þau efni sem við höfum fjallað um á þessum fundum, til að mynda um framsal valdheimilda, þau skila sér ekki inn í þetta frumvarp. Var það mitt mat að þar þyrfti frekari umræðu til.

á haustmánuðum 2020, gerði töluverðar athugasemdir við það ákvæði sem sent var henni til skoðunar. Og það sem flækir þá stöðu enn frekar eru að þær athugasemdir stangast fremur á við niðurstöður rökræðukönnunar sem ég vísaði í áðan. Ég tel því ljóst að það ákvæði þurfi

fólk teldi mikilvægt að hafa ákveðnar takmarkanir á þjóðaratkvæðagreiðslum. Ég tel því að það þurfi frekari umræðu. Ég tel að verkefni okkar hér inni sé að finna bestu mögulegu breytingar á stjórnarskrá. Ég tel ekki þetta verkefni snúist um það að hver og einn hafi það ákvæði sem honum finnst fullkomið, þá held ég að við myndum ekki ná fram neinum breytingum. En ég hef þá trú að það að fá að taka þessi mál til efnislegrar umræðu á þinginu, draga fram ólík sjónarmið sem mér finnst hafa tekist vel í hópi okkar formanna þótt fyrir lokuðum dyrum hafi verið, muni verða til þess að við þokumst fram á við. (Forseti hringir.) Það er mín sannfæring að þessi leið sé eina leiðin fram á við til að

Eins og hæstv. forsætisráðherra nefndi hafa þetta verið allmargir fundir, 25 fundir, og eðli máls samkvæmt hafa menn rætt málin mikið þar en oft hins vegar rætt sömu hluti á sama hátt.

Sjálfur hef ég mestar áhyggjur af fullveldisákvæðinu svokallaða, sem er reyndar ekki lagt til að breytist í bili. En maður óttast hvað fylgir, sérstaklega ef hér er verið að leggja línurnar upp á nýtt um það hvernig staðið verði að stjórnarskrárbreytingum. Mér finnst ekki fögur áferð á því að stjórnarskrárbreytingar séu lagðar fram sem þingmannamál í ágreiningi, talsverðum ágreiningi, eins og ég held að sé óhætt að segja eftir þessa fundi undanfarin misseri. Hættan er sú að málið þróist með þeim hætti að á næsta þingi eða þarnæsta, með annars konar ríkisstjórn, muni menn fara að sams konar leið og stjórnarskrárbreytingar verði eins og hvert annað pólitískt deiluefni hér í þinginu. Það væri að mínu mati mjög óæskileg þróun. Ríkisstjórnin færi jafnvel aftur og aftur að breyta stjórnarskrá til að ná einhverjum pólitískum markmiðum

efnt loforð sitt við þjóðina um heildstæða stjórnarskrá. Stjórnarskráin er samfélagssáttmáli, æðstu lög landsins og grundvöllur íslenskrar stjórnskipunar. Í henni eru mannréttindi falin og skyldur, jafnt ríkisvalds sem borgaranna. Það er því mjög mikilvægt að stjórnarskráin tilheyri öllum landsmönnum, endurspegli sameiginleg gildi þeirra og njóti almenns trausts. Trúverðugt ferli við mótun nýrrar stjórnarskrár hófst eftir hrun með þjóðfundum og kosningu stjórnlagaráðs. Ráðið skilaði Alþingi heildstæðu frumvarpi sem stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd vann áfram og lagði fram fullbúið nefndarfrumvarp árið 2013.

Við munum vinna málefnalega að málinu, styðja góðar tillögur og breytingar, en við munum leggjast af fullum þunga gegn ákvæðum eins og auðlindaákvæðinu sem myndu festa í sessi og helga í stjórnarskránni óásættanlega úthlutun nýtingarheimilda,

Virðulegi forseti. Hér ræðum við stöðu stjórnarskrármála, verklag og vinnuna fram undan frekar en efnislegt innihald tillagna sem væntanlegar eru til Alþingis. Ég þakka fyrir þessa umræðu. Ég álít það verklag sem unnið hefur verið eftir á þessu kjörtímabili skynsamlegt þar sem sem endurskoðun á stjórnarskrá er áfangaskipt og tilteknir kaflar eða ákvæði tekin fyrir í samvinnu og samtali formanna stjórnmálaflokkanna. Þrátt fyrir að ekki hafi náðst samstaða í þeim hópi er samtalið afskaplega mikilvægt að mínu áliti og líklegt til að skila meiri sátt en t.d. þegar unnið hefur verið að þessu aðilum tengdum stjórnmálaflokkunum en ekki endilega beintengdum þingflokkunum. Svo má velta fyrir sér hvort við ljúkum einhvern tímann breytingum á stjórnarskrá í eitt skipti fyrir öll.

alla daga og öll ár. Sigurður Ingi Jóhannsson, formaður Framsóknarflokksins, hefur lýst þeirri skoðun opinberlega að hann telji frumvörpin eins og þau liggja fyrir til bóta og eðlilegt sé að leggja þau fyrir Alþingi til frekari umfjöllunar. Ég tek undir þau sjónarmið að mikilvægt sé að fá afrakstur vinnu formanna flokkanna til Alþingis. Sú vinna mun koma til stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar til umfjöllunar. Ég vænti mikils af þeirri umfjöllun sem þar er fram undan um einstök ákvæði.

sem mistókst líka. Ég velti fyrir mér hvenær þingheimur ætli að læra af reynslunni og horfast í augu við það, af hvaða ástæðum sem það er, að Alþingi hreinlega ræður ekki við verkefnið. vegna skyldi það vera? Ég tel að það sé vegna þess að á Alþingi starfa stjórnmálamenn og ríkisstjórnin er mynduð af meiri hluta þingsins og þessi ríkisstjórn hefur einnig pólitíska hagsmuni, t.d. þá að setja ekki mörk á það hversu lengi ráðherrar geta setið, það er áberandi vöntun á því í tillögunum sem koma fram. Og skyldi engan undra. Þetta er vandamálið við að reyna að vinna þetta verkefni með því að smala saman formönnum eða fulltrúum þingflokka inn á lokaða fundi

Við verðum að bera virðingu fyrir því að stjórnarskráin er stjórnarskrá þjóðarinnar, ekki stjórnarskrá Alþingis og ekki stjórnarskrá ríkisstjórnarinnar.

Aldrei hefur jafn langur tími liðið á milli breytinga og nú og aldrei hefur ákallið í samfélaginu verið hærra. Auðvitað þarf að vanda vel til verka, en um margar af þeim breytingum sem kallað er eftir ríkir víðtæk sátt, t.d. um hlutverk og valdmörk forseta og skyldu þingsins. Það sama má segja um skýrt og afdráttarlaust auðlindaákvæði sem tryggir tímabindingu nýtingar og sanngjarna gjaldtöku fyrir afnot af auðlind þjóðarinnar. Um þetta ríkir sátt meðal þjóðarinnar þótt hún ríki ekki innan ríkisstjórnar Íslands. Stór hluti þjóðarinnar hefur lýst þeirri eindregnu skoðun sinni að breytinga sé þörf, að við þurfum auðlindaákvæði, líka að hlúa þurfi að náttúru landsins betur en gert er, og ekki síst að vægi atkvæða allra landsmanna skuli vera jafnt. Þetta er ákall frá þjóðinni sem ekki er ætlunin að svara. Og nýjustu vendingar þess efnis að hæstv. forsætisráðherra hyggist standa ein að frumvarpi um þær breytingar á stjórnarskránni sem þó eru lagðar fram, án meðflutnings formanna annarra ríkisstjórnarflokka, staðfesta þetta enn frekar.

Þannig er hagsmunum þjóðarinnar, hagsmunum þeirra sem stjórnarskráin á að vinna fyrir,

Við erum með bútasaumaða stjórnarskrá og því miður erum við með stjórnarskrá sem virkar ekki fyrir alla. Ef hún virkaði fyrir alla værum við ekki í þeirri stöðu sem þjóðfélagið er í í dag. Við værum ekki með fólk sem sveltur, við værum ekki með börn sem fá ekki þá þjónustu sem þau eiga að fá.

Ekki hefur náðst að leiða breytingar á stjórnarskrá til lykta í þessum sal frá því að ferli stjórnlagaráðs var sett af stað og það er verulega miður. Hér er kallað eftir því að ákveðin ákvæði, sem taka átti fyrir á tímabilinu 2018–2021, þurfi frekari umræðu. Þar endurspeglast sennilega kjarninn í vandanum, kjarninn í ástæðunni fyrir því af hverju við lendum alltaf í þessari pattstöðu. Hér erum við, hálfu ári fyrir þinglok, að fá í hendurnar einhverja samsuðu úr fundum formanna stjórnmálaflokkanna og það á að vera grundvöllur umræðunnar. Þessi salur er vettvangur þeirrar umræðu sem á að eiga sér stað um stjórnarskrárbreytingar, en vegna þess hvernig stjórnarskrá er breytt er það alltaf gert þegar þingheimur er kominn með hugann annað, þegar mál hrannast upp í lok kjörtímabils og engar breytingar geta átt sér stað. Þess vegna þykir mér verulega miður að af þeim viðfangsefnum sem taka átti fyrir í þessari lotu stjórnarskrárbreytinga hafi verið ákveðið að leggja til hliðar breytingu á ákvæði um hvernig stjórnarskránni er breytt. Ekki bara vegna þess að það upplegg sem lagt var af stað með í tillögum stjórnlagaráðs er einfaldara og liprara og myndi bjóða upp á að við værum þess vegna einu sinni á ári að taka frekari umræðu á þessum vettvangi um þær breytingar sem þurfa að eiga sér stað,

Það hefði átt að vera fyrst á lista breytinga sem kæmu til þingsins þegar ljóst var að ekki næðist samstaða í hópi formanna. (Forseti hringir.) Og það er verulega miður að sú hafi ekki verið

Þar sem við erum stödd í umræðunni hafa nokkur atriði komið fram sem ég vildi aðeins bregðast við.

En umræðan um þessi efni hefur farið út af sporinu oft og tíðum þegar menn hafa talið að það væri rétt og skylt að breyta stjórnarskránni með einhverjum öðrum hætti en stjórnskipunin gerir ráð fyrir. Annað atriði sem vakti athygli mína var yfirlýsing hv. þm. Hönnu Katrínar Friðriksson um að hún vildi taka tillögur stjórnlagaráðs og samþykkja þær allar, ekki bara þau atriði sem hún hefur sýnt sérstakan áhuga, heldur allar þær breytingar sem lágu fyrir í tillögum stjórnlagaráðs. Þetta er nýtt frá Viðreisn, eftir því sem ég best veit, og er mjög áhugaverð nálgun, sérstaklega þegar horft er til þess

halda sérstaka umræðu um efni frumvarpa rétt áður en þeim er dreift. Það er besta mál því að stjórnarskráin er stórt og mikilvægt mál. Mér finnst mjög spennandi að við séum loks að komast á þann stað að geta rætt efnislega hvaða breytingar við viljum gera á stjórnarskránni.

fyrir því, ef við raunverulega meinum að við viljum fá inn í stjórnarskrá auðlindaákvæði, umhverfisákvæði

á orðalagi, að það eigi að vera svona eða hinsegin, eða jafnvel náð sátt um það sem er lagt fram. En aðalatriðið er að við förum eftir því sem við segjum sjálf. Ef við meinum eitthvað með því,

Herra forseti. Ég nefndi það í fyrri ræðu að ég teldi óheppilegt fyrirkomulag við breytingu á stjórnarskrá að tillögurnar væru lagðar fram sem hvert annað þingmannamál í pólitískum ágreiningi.

andstaða. En breytingar á stjórnarskrá á ekki að færa í það far því að hún gegnir því hlutverki að sameina og þess vegna breytast stjórnarskrár hægt og leitast er við að gera það í samstöðu.

að ná sátt og var fyrir vikið kannski til í að gefa eitthvað eftir, hafa hlutina aðeins öðruvísi en maður helst vildi hafa, til þess að ná sátt. En það horfir öðruvísi við þegar málið er komið inn í þingið eins og hvert annað pólitískt ágreiningsefni. Ég vona bara að þetta mál verði ekki fórnarlamb einhvers konar hrossakaupa hjá stjórnarflokkunum. Nú erum við nýbúin að sjá þingmenn Vinstrihreyfingarinnar – græns framboðs tala af mikilli sannfæringu og krafti fyrir einkavæðingu banka og ef þau sinnaskipti þess flokks

Herra forseti. Hér hafa góðir áheyrendur hlýtt á leikþáttinn „Íhaldsöflin ræða saman um stjórnarskrána“ að frumkvæði Birgis Ármannssonar, hv. þm. Sjálfstæðisflokksins. Upphafsmaður umræðunnar hefur rifjað upp fyrri andstöðu sína við stjórnarskrárbreytingar enda hefur hann iðulega tekið þátt í þeim töfum sem orðið hafa, ýmist með þátttöku í málþófi í þingsal eða setu sinni í óteljandi stjórnarskrárnefndum sem engu hafa skilað öðru en brostnum vonum. Hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir er til svara og segir að ógerlegt sé að ná fram árangri með því að fylgja í öllu því sem hver og einn telur fullkomið. En, herra forseti, við þá vinnu sem nú er að baki hefur hæstv. forsætisráðherra einmitt gerst sekur um það. Hún hefur lagt málið þannig fyrir hóp formanna að einungis þau atriði sem hún, og hún ein, telur tæk til breytinga verði rædd. Ekki bara það heldur var einnig viðhaft sýndarsamráð eins og umsjónarmaður rökræðukönnunar, Jón Ólafsson, benti á í umsögn sinni um frumvarpið. Mistökin, herra forseti, sem hæstv. forsætisráðherra gerir frá upphafi og í gegnum allt ferlið eru að virða með öllu að vettugi vilja þjóðarinnar eins og hann birtist í þjóðaratkvæðagreiðslu þann 20. október 2012. þjóðarinnar var skýr. Meiri hluti vildi að stuðst yrði við niðurstöðu hins lýðræðislega skipaða stjórnlagaráðs og var það gert áfram á vettvangi lýðræðis hér á Alþingi við meðferð málsins hjá stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd. Herra forseti. Það ferli sem nú hefur verið stýrt af hæstv. forsætisráðherra er andvana fætt vegna virðingarleysis við lýðræðið og þjóðarvilja og er það miður.

áfram. Við fögnum sérstaklega því auðlindaákvæði sem kemur fram í þessum drögum, okkur finnst það nokkuð þétt og mjög gott. Nú

komu sér saman um alls konar breytingar sem rötuðu vel inn í frumvarp stjórnlagaráðs. Síðan var stjórnlaganefnd skipuð og þetta tekið saman, til varð stjórnlagaráð sem bjó til frumvarp sem var komið alla þessa leið. Lausnin er að við höldum áfram með það ferli

Virðulegi forseti. Við höfum verið einlæg í þessu verklagi, við höfum verið opinská í nálgun og við höfum reynt að mjaka skynsömum og mikilvægum breytingum áfram í stjórnarskrármálinu.

Öllum tillögum okkar hefur verið hafnað. Nei, þetta er tillaga um óbreytt ástand, virðulegi forseti. Þetta er óskatillaga Sjálfstæðisflokksins, Miðflokksins og Framsóknar og VG dansar með. Það undirstrikar svo rækilega af hverju þessi ríkisstjórn var stofnuð, til hvers refarnir voru skornir. Á lokametrum þessarar ríkisstjórnar verður púslið um sérhagsmuni fullkomnað. Það verður örugglega lagt af stað með alls konar málalengingar um að þetta sé nú í lagi, þetta sé nú betra en ekkert, fyrsta auðlindaákvæðið. En það er ekki þannig. Það er skömm að þessu. Þetta er skólabókardæmi um þegar almannahagsmunum er fórnað fyrir hagsmuni stjórnmálaflokka og bakhjarla þeirra.

sleppir batteríunum og það af ásettu ráði. Fölsk öryggiskennd. Þetta er ekki bara óendanlega dapurt heldur stórhættulegt út frá hagsmunum þjóðarinnar og út frá hagsmunum heildarinnar. Það er því ljóst um hvað næstu kosningar munu snúast. Þá verður síðasta tækifæri þjóðarinnar til að tryggja virka þjóðareign eða festa í sessi óbreytt ástand.

Og þá spyr ég: Hverra hagur er það að hafa þetta óbreytt? Hverjir fá mest út úr því að hafa stjórnarskrána óbreytta?

Herra forseti. Ég þakka þeim sem tóku þátt í þessari umræðu. Alltaf kemur eitthvað á óvart í þessu og alltaf kemur eitthvað nýtt fram.

Það er auðvitað svolítið nýmæli, sem fram kom hjá þingflokksformanni Viðreisnar, að hún styddi breytingar á grundvelli tillagna stjórnlagaráðs. Ég skildi hana svo að þar væri allur pakkinn undir, ekki bara þau tilteknu ákvæði sem Viðreisn hefur fram að þessu lagt helsta áherslu á. Formaður Viðreisnar varð ekki til þess að skýra það hvort þarna væri um að ræða stefnubreytingu þingflokksformannsins eða flokksins í heild vegna þess að hv. formaður Viðreisnar talaði aðeins um eitt ákvæði sem kemur til efnislegrar umræðu síðar. En allt í lagi með það. Ég vildi bara nefna það í lok þessarar umræðu, sem viðbrögð við nokkrum sjónarmiðum sem hér hafa komið fram, að Alþingi hefur auðvitað getað breytt stjórnarskránni mjög oft á grundvelli núverandi stjórnarskrár. Alþingi hefur sjö eða átta sinnum gert breytingar á stjórnarskrá á lýðveldistímanum og flestar þær breytingar hafa verið gerðar í sátt. Staðhæfingar um að Alþingi sé ófært um að gera breytingar á stjórnarskránni standast ekki. Á lýðveldistímanum hafa verið gerðar breytingar á 46 eða 47 ákvæðum stjórnarskrárinnar, í þessum sjö eða átta áföngum. Það er því engin innstæða fyrir fullyrðingum um vanhæfni eða að Alþingi sé óhæft til að taka þessar ákvarðanir.

Þetta mál er svo miklu stærra en hefðbundin dægurpólitík, miklu stærra en sú sem hér stendur og miklu stærra en við

Viljum við það? Getum við tekist á um það og svarað þeirri spurningu? Getum við rætt um það hvort grundvallarreglur umhverfisréttar eigi heima í stjórnarskrá? Ég segi já við því. Ég segi já við því að þar verði fjallað um sjálfbæra þróun og önnur þau málefni umhverfisréttarins sem gildandi stjórnarskrá hefur verið þögul um allt of lengi. Viljum við ræða hvort við tökum mark á niðurstöðum almenningssamráðs, sem til að mynda vill ekki, samkvæmt niðurstöðum rökræðukönnunar, auka völd forseta? Það var þó eitt af því sem mátti lesa út úr tillögum stjórnlagaráðs, þar var lagt til að auka vald forseta, m.a. í tengslum við skipan embættismanna. Ræðum það efnislega, það er áhugavert að vita hver afstaða þingmanna er í því. Viljum við ræða það og taka afstöðu til þess hvort auðlindir í náttúru Íslands eigi að tilheyra íslensku þjóðinni og þær verði ekki afhentar varanlega? Teljum við það skipta máli að það standi í stjórnarskrá eða ætlum við að breyta þessari umræðu í pólitískar upphrópanir? Það er algerlega okkar ákvörðun, okkar val. Ég ætla ekki að fara þangað, ég ætla bara að leyfa mér að fá að ræða þessi mál efnislega. Ég tel að Alþingi skuldi þjóðinni það, hver sem niðurstaða okkar verður, hvaða afstöðu sem einstakir þingmenn taka til þessara efnislegu atriða, að hana verðum við að virða. legg hins vegar áherslu á að við ræðum málin efnislega, ekki eingöngu um málsmeðferðina eins og hefur verið gert allt of lengi, það skuldum við þjóðinni.

en með lögum um rekstraraðila sérhæfðra sjóða, nr. 45/2020, sem tóku gildi 4. júní síðastliðinn, var komið á samræmdu regluverki vegna rekstraraðila sérhæfðra sjóða sem eru allir aðrir sjóðir á fjármálamarkaði en verðbréfasjóðir. Með þeim lögum voru rekstraraðilar sérhæfðra sjóða felldir undir gildissvið peningaþvættislaganna.

Hæstv. forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi um breytingu á lögreglulögum, lögum um dómstóla, lögum um framkvæmdarvald og stjórnsýslu ríkisins í héraði. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar sem varða meðferð mála hjá nefnd um eftirlit með lögreglu, samvinnu lögreglu við innlend stjórnvöld, félagasamtök og einkaaðila, samvinnu lögreglu við erlend lögregluyfirvöld og alþjóðastofnanir. lögfesta starfsemi lögregluráðs, leggja niður hæfnisnefnd lögreglu ásamt minni háttar breytingum á hæfisskilyrðum lögreglustjóra, sýslumanna og héraðsdómara. Fyrir um ári síðan var sérstakt lögregluráð sett á stofn. Þar eiga sæti allir lögreglustjórar, en ráðið er formlegur samráðsvettvangur lögreglustjóra sem byggist á því markmiði að efla samráð og tryggja hæfni lögreglunnar til að takast sameiginlega á við þær áskoranir sem uppi eru hverju sinni. Að starfrækja lögregluráð var fyrsti liðurinn í ákveðnum breytingum innan lögreglunnar og er lagt til að starfsemi ráðsins verði lögfest. Síðastliðið vor fór jafnframt af stað greining á gildandi lagaumhverfi nefndar um eftirlit með lögreglu. Komu í ljós ýmis atriði sem kröfðust endurskoðunar. Alþingi samþykkti jafnframt þingsályktunartillögu þann 17. desember 2019 sem laut að því að efla eftirlit með störfum lögreglu. Til samræmis við þetta eru í frumvarpi þessu lagðar til ákveðnar breytingar á hlutverki og málsmeðferð nefndarinnar, m.a. með því að fela nefndinni að taka afstöðu til þeirra kvartana sem hún tekur til meðferðar, auk þess að gera störf nefndarinnar skilvirkari og stytta málsmeðferðartíma. Verður því nefndinni falið að komast að rökstuddri afstöðu til þeirrar háttsemi eða starfsaðferð sem kvartað er undan og ef tilefni er til skal hún senda viðeigandi embætti kvörtunina til frekari meðferðar. Í þessu felst nánar tiltekið að þegar nefndin fær kvörtun til meðferðar skal hún sjálf taka afstöðu til þess hvort atvikið sem um ræðir samræmist lögum og viðurkenndu verklagi. Sæti athafnir lögreglu, aðfinnslum og/eða gagnrýni geti nefndin jafnframt beint almennum tilmælum til viðkomandi lögreglustjóra um mögulegar úrbætur, til að mynda um breytt verklag eða starfsaðferðir. Er hér um að ræða meginbreytingu á hlutverki nefndarinnar og er breytingin gerð til þess að borgarar fái skýrari og hraðari úrlausn sinna mála. Þá er nefndinni falið að framsenda héraðssaksóknara, eða eftir atvikum ríkissaksóknara, erindi um ætlaða refsiverða háttsemi eins fljótt og hægt er í stað þess að fjalla um erindið og senda það svo áfram. Er það til þess fallið að auka skilvirkni nefndarinnar og stytta málsmeðferðartímann, en er ekki síður mikilvægt til að tryggja að rannsókn málsins geti hafist sem fyrst eftir að grunur vaknar um ætlaða refsiverða háttsemi. Í slíkum tilvikum er nefndinni því ekki falið að greina erindi sérstaklega heldur gert að beina því án tafar til héraðssaksóknara eða ríkissaksóknara. Þá eru lagðar til breytingar á núgildandi ákvæði 35. gr. b, sem varðar rannsókn mála er varða meinta refsiverða háttsemi starfsmanna lögreglu. Með frumvarpinu er lagt til að í ákveðnum tilvikum rannsaki héraðssaksóknari, eða eftir atvikum ríkissaksóknari, brot þar sem starfsmaður lögreglu er grunaður um refsiverða háttsemi utan starfs.

Þá er í frumvarpinu að finna þau nýmæli að héraðssaksóknara, eða ríkissaksóknara eftir atvikum, er gert að tilkynna eftirlitsnefnd um öll mál sem embættið rannsakar og afdrif þeirra. Getur nefndin skoðað málin og atvik þeirra og tekið rökstudda afstöðu um þau. Til viðbótar er kveðið á um frekari breytingar á lögunum sem talin var þörf á í kjölfar hefðbundinnar endurskoðunar. Þær lúta m.a. að samstarfi lögreglu við önnur stjórnvöld, bæði hér innan lands sem og samstarfi við erlend lögregluyfirvöld. Er lagt til að lögfestar verði heimildir til að taka á móti erlendu lögregluliði og fela því lögregluvald hér á landi. Slíkar lagabreytingar eru forsenda þess að unnt sé að fullgilda Prüm-samkomulagið, en samningurinn var undirritaður af íslenskum stjórnvöldum árið 2009 og snýr að þátttöku Íslands í að efla lögreglusamstarf yfir landamæri, einkum í baráttu gegn hryðjuverkum og glæpastarfsemi yfir landamæri. Þá er einnig lagt til að hæfisskilyrði lögreglustjóra taki lítillegum breytingum en með frumvarpinu er lagt til að ekki verði gerð krafa um að einstaklingar hafi náð 30 ára aldri til að gegna stöðu lögreglustjóra. Lagt er til að gera samsvarandi breytingar á hæfisskilyrðum héraðsdómara og sýslumanna. Fjöldi annarra hæfisskilyrða haldast óbreytt og ég tel að þau séu nægjanleg til að tryggja hæfi. Það skal taka mið af starfsreynslu og menntun við slíka skipun og ætti aldur ekki að vera útilokandi þáttur. Loks er með frumvarpinu lagt til að leggja niður hæfnisnefnd lögreglu. Upphaflegt markmið nefndarinnar var að tryggja samræmi í stöðuveitingum eftir að stöðuveitingar færðust frá embætti ríkislögreglustjóra til lögreglustjóranna sjálfra. og hálfa ári sem nefndin hefur starfað hefur hún gert afar fáar athugasemdir og verður að telja að nefndin hafi þjónað tilgangi sínum í að tryggja vandaðra ráðningarferli á þessum fyrstu árum eftir að skipunarvaldið var flutt til lögreglustjóra. Afar mikilvægt er að tryggja að við ráðningar og skipanir í embætti hjá lögreglu, sem og annars staðar hjá hinu opinbera, sé vandað til verka. Ég tel að því markmiði verði betur náð með því að fela ríkislögreglustjóra, að höfðu samráði við lögregluráð og fjármálaráðuneytið, að gefa út samræmdar leiðbeiningar til lögreglustjóra um skipanir lögreglumanna og aðrar ráðningar innan embættanna. Ég tel markmiðum laganna þá betur náð með þeim hætti vegna þess að hluti þess mats sem þarf að eiga sér stað í upphafi ráðningarsambands þarf einnig að eiga sér stað reglulega, t.d. þegar teknar eru ákvarðanir um hvort eigi að endurnýja skipanir ef upp koma atvik eftir að ráðningarsambandið hefst sem geta valdið því að viðkomandi uppfyllir ekki lengur hæfisskilyrði.

Mig langar hér í andsvörum við hæstv. ráðherra að nefna tvö atriði sem ég rek augun í. Í fyrsta lagi það að ekki hafi verið talið tilefni til að skoða nánar með hvaða hætti þessi lög hefðu áhrif á alþjóðlegar skuldbindingar Íslands, þá er ég að vísa í breytingar á lögum um nefnd um eftirlit með störfum lögreglu, í ljósi þess að við höfum vissulega ákveðnar skuldbindingar gagnvart því hvað telst vera sjálfstæður og óháður rannsóknaraðili með störfum lögreglu.

er það hjá héraðssaksóknara hvort hún endar í ákæru eða hvort málið er fellt niður eða eftir að sýknudómur hefur fallið hjá dómstólum, þá fer málið jafnframt til nefndarinnar. Ég held að þetta fyrirkomulag, með þessum breytingum, tryggi þetta sjálfstæða og óháða eftirlit og á sama tíma vandaðri og hraðari málsmeðferð sem borgarar hafa verið að kalla eftir. Aðkoma héraðssaksóknara að lögregluráði var eitt af þeim atriðum sem var

ávallt reynt að hafa, og ég held að með þessu sé verið að styrkja þær stoðir, sjálfstætt og öflugt eftirlit með lögreglunni á báðum sviðum.

en hvað um það. Ég ætlaði líka að spyrja hæstv. ráðherra um annað mál sem ég spurði hana um áður þegar þessi lög voru fyrst lögð fram. Það var þetta með að hægt sé að afhenda erlendum lögreglumönnum lögregluvald.

og hvaða takmörk verða sett á slíkt vald? Hvernig verður því fylgt eftir og hvar verður hægt að sjá fyrir hinn almenna borgara hvaða lögregluvald erlendir lögreglumenn fara með hér á landi hverju sinni?

tryggja sjálfstæði, hæfni, skilvirkni og gagnsæi í þessum málum og þátttöku brotaþola, en þeim skal þá fylgja eftir varðandi einhver atriði sem gerast í umsjá lögreglu og veita leiðbeiningar. Við erum við að uppfylla þau skilyrði og þau viðmið með þessum breytingum. Varðandi erlenda lögregluvaldið þá verður ríkislögreglustjóri að samþykkja slíkt. Það er sama vald og getur ekki verið meira en lögreglumenn hér á landi fara almennt með eða takmarkaðra,

dæmi um slíkt. En aðalatriðið er að stjórn allra lögregluaðgerða sem erlendir lögreglumenn taka þátt í verður alltaf hjá íslensku lögreglunni, þannig að við erum ekki að opna fyrir eitthvað annað. Þetta er í mesta lagi, eins og ég

Það er ýmislegt í þessu máli sem þarf að fara mjög vandlega yfir og annað sem vantar. Ég er aðeins á svipuðum nótum varðandi það sem var hér á undan í andsvari og lýtur að erlendum lögreglumönnum, eins og kemur fram í 4. gr.

varðandi hvernig raunverulega sé unnið og hvort það samrýmist erlendum starfsaðferðum. Við erum að gera þetta í Schengen-málunum. Þá kemur hér úttektarnefnd

varfærin skref sem unnið hefur verið að í rúmlega ár um breytingar á lögreglulögum. Við byrjum með lögfestingu lögregluráðs að efla nefndina um eftirlit og einnig að uppfylla ýmsar skuldbindingar okkar sem við þurfum

og því er nauðsynlegt að lögreglan eigi gott og gagnkvæmt samstarf, ekki aðeins við lögregluyfirvöld annarra ríkja heldur einnig alþjóðastofnanir á sviði löggæslu. En það er alveg skýrt að þetta er alltaf undir stjórn íslenskra lögregluyfirvalda. Þetta er aðstoð við verkefni hér á landi ef þörf er á, eins og ég hef bent

Það er alveg ljóst, og ég tek undir það sem hv. þingmaður segir, að þetta eigi að vera svipað innleitt hér og annars staðar og vert fyrir nefndina að skoða það, þ.e. til þess að fullgilda þetta samkomulag sem mörg lönd eru aðili að.

ákveður hvort erlendir lögreglumenn hér á landi skuli fara með lögregluvald. Ríkislögreglustjóri fer með málefni lögreglu fyrir ráðherra og allir erlendir lögreglumenn hér á landi munu aðeins starfa undir stjórn

fulla vél af bandarískum lögreglumönnum sem geta leikið lausum hala. Þvert á móti er þetta mjög mikilvægt samstarf við önnur lögregluríki á grundvelli Prüm-samkomulagsins sem felst í samstarfi Schengen-ríkja og verður ávallt undir stjórn íslenskrar lögreglu.

og er fagnaðarefni að nú standi til að gera bragarbót í þessum efnum enda hefur lengi verið kallað eftir því. Ég tel að með þessari breytingu sé ekki nóg gert til þess að tryggja sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglu. Fyrir því hef ég nokkrar ástæður. Mig langar að byrja á að tala um hvað kveikti einlægan áhuga minn og ástríðu fyrir því að sjálfstæðu eftirliti skyldi komið á með starfsemi lögreglu hér á Íslandi. Það má rekja aftur til Hraunbæjarmálsins svokallaða, þegar andlega veikur maður féll fyrir hendi lögreglu árið 2013,

um að allt hafi verið gert til að tryggja að þessi maður missti ekki lífið eins og stjórnvöldum ber skylda til að gera, þar á meðal lögreglu. Ríkissaksóknari fór með rannsókn þess máls á sínum tíma

óbreyttur pistlahöfundur en nýútskrifaður lögfræðingur sérhæfður í mannréttindavernd, að betur færi á því að sjálfstæð eining færi með eftirlit með störfum lögreglu.

til að auka tiltrú borgaranna á að kærur þeirra og kvartanir vegna aðgerða og aðferða lögreglu fái hlutlausa og réttláta málsmeðferð telur ríkissaksóknari heppilegra að sjálfstæð eining, utan við án tengsla við lögregluna, sjái um meðferð þeirra mála. Í þessu sambandi er á það bent að náið samstarf er með lögreglu og ríkissaksóknara í sakamálum sem lögregla rannsakar og ríkissaksóknari hefur ákæruvald í og eru lögreglumenn oftar en ekki vitni ákæruvaldsins í alvarlegum sakamálum.“

Ekki er síður mikilvægt að fjallað sé með vönduðum hætti, hjá óháðum eftirlitsaðila, um þær kvartanir sem borgararnir hafa uppi vegna starfsaðferða lögreglu.“ Hér erum við komin að þessum mikilvæga punkti, virðulegi forseti, þ.e. þegar kemur að ætluðum brotum lögreglumanna er svo mikilvægt að um sjálfstæðan eftirlitsaðila sé að ræða. Það er vegna þess að ekki er nóg að réttlætið sé framkvæmt heldur verður það einnig að líta út fyrir það. Það er

Það er ekkert mikilvægara en að rannsókn á slíkum málum sé hafin yfir allan vafa og t.d. í Hraunbæjarmálinu, sem ég vísa í, þá sit ég enn uppi með ákveðinn vafa. Það er að stóru leyti vegna þess að það var ekki sjálfstæður rannsóknaraðili sem fór með rannsókn þess máls

oft þegar ég var að fjalla mikið um það mál, að ég hef engar efasemdir um að þeir lögreglumenn sem voru á vettvangi og voru sendir þarna inn hafi ekki gert allt rétt þegar að því var komið; það var aðdragandinn og allt í kringum það sem vekur upp alvarlegar spurningar um verklag lögreglu.

hún fjallar ekki um ætlaða refsiverða háttsemi lögreglu og þar liggur hundurinn grafinn. Það er mikilvægasti þátturinn. Þar er mikilvægast að sjálfstæði sé algert.

Þess vegna hefði ég viljað sjá betur á málum haldið. Ég hefði viljað sjá okkur setja upp sjálfstæða stofnun, breyta þessari nefnd í sjálfstæða stofnun sem hefur rannsóknarvald og helst ákæruvald líka.

að við höfum þetta í huga við vinnslu málsins í nefndinni. Mig langar líka aðeins að fjalla um það atriði að færa erlendum lögreglumönnum lögregluvald. Mér finnst þetta alls ekki nógu vel afmarkað. Mér finnst það alls ekki nógu vel skilgreint hvað þetta felur í sér og mér finnst einmitt eftirlitið með þessu vera mjög óskýrt. Ég myndi vilja byrja á því að spyrja: Hver ber ábyrgð á brotum erlendra lögreglumanna í starfi hér á Íslandi? Hvernig verður tryggt að erlendir lögreglumenn, sem gerast uppvísir að brotum í starfi, verði dregnir til ábyrgðar fyrir það

Og hvað gerist t.d. ef erlendur lögreglumaður myndi skjóta íslenskan borgara? Hvernig færum við að því að greiða úr slíkri flækju? Mér fyndist a.m.k. mjög mikilvægt að við værum búin að velta öllum þessum spurningum fyrir okkur. Við værum búin að afmarka hvað myndi gerast og við værum a.m.k. búin að skilgreina nákvæmlega hvað lögregluvald felur í sér og hvernig hægt er skipta því niður í mismunandi einingar og hvaða skilyrði þurfi að vera fyrir hendi til að hluti af lögregluvaldi sé veittur eða allt lögregluvaldið, og þá nákvæmlega hvað það þýðir. Ég hef ekki fundið

Mikilvægi þess að hafa sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglu er að ég tel óumdeilt, og þetta hefur lögreglan sjálf margsinnis sagt,

og koma á virku réttarríki þar sem raunverulegt sjálfstætt eftirlit með störfum lögreglu er staðreynd. Það væri góður dagur.

teldi mjög mikilvægt að vanda hér til verka. Í raun hefði mér þótt eðlilegra að fara í heildarúttekt og gerð nýrra lögreglulaga og umræðu um þau.

Það snýr ekki síst að meðferð rannsóknar á því máli. Þannig að við sjáum hversu mikilvægt það er að gefa sér góðan tíma í þetta verkefni og fara í heildarúttekt.

gr. a fara með lögregluvald.“ Í þessu nýja ákvæði, 11. gr. a, segir að ríkislögreglustjóri ákveði hvort erlendir lögreglumenn hér á landi skuli fara með lögregluvald.

kemur það ekki nógu skýrt fram í lögunum. Ég vil benda á að það þarf að koma skýrt fram í lögunum að um sé að ræða undantekningartilfelli. Ég teldi rétt að dómsmálaráðherra stæði að slíkri heimild. Þá þyrfti slík heimild og rökstuðningur fyrir henni að vera í samræmi við skilgreindar reglur, vera tilkynningarskyldur og sæta reglubundnu eftirliti.

t.d. á þann veg að nefndin geri árlega rannsókn á framkvæmd lögreglustarfa með viðtölum og greiningu á verklagi og aðferðafræði í samanburði við þróun verklags erlendis og dragi saman stöðu og athugasemdir vegna framkvæmdar verkefna lögreglu á sviði almennrar löggæslu, forvarna og rannsókna.

um úrbætur í störfum lögreglu, hvort sem er á sviði almennrar löggæslu, forvarna eða rannsókna. Sú nálgun felst í sambærilegri hugmyndafræði og hjá rannsóknarnefnd samgönguslysa þar sem markmiðið er að koma auga á þætti sem gera má betur og gera tillögur um úrbætur. Á Íslandi er það ekki gert með markvissum hætti. Mistök eins og þau sem voru gerð í Guðmundar- og Geirfinnsmálinu og í sambærilegum málum hafa m.a. orðið vegna andvaraleysis. Með því að eftirlitsnefnd og úttektarnefnd á hennar vegum hefði aðkomu að því að hlusta á starfsmenn og greina hvað betur mætti fara væri hægt að bregðast við.

að verulegra endurbóta væri þörf og stjórnvöld settu í það töluverða peninga. Við þurfum að vera á verði og vera meðvituð um og hafa eftirlit með þeim atriðum sem margir innan lögreglunnar vita að þarf að laga en ekki eru markvisst og reglulega dregin fram þannig að stjórnvöld geti brugðist við.

Markmiðið er að finna örlitla þætti sem geta haft miklar afleiðingar fyrir þá sem hlut eiga að máli. Markmiðið er einnig að hlusta á gagnrýni starfsmanna og annarra sem gagnrýna kerfið.

Það er því umhugsunarefni hvort ekki þurfi að setja í lögin sambærilega skýr ákvæði um mat á þessu. Það er eitthvað sem nefndin verður að fara vandlega yfir.

Þá er óskýrt framsal lögregluvalds án takmarkana ekki farsælt skref og þörf á að fara mjög varlega. Að því sögðu vonast ég til að nefndin

er nauðsynlegt að horfa til allra þeirra sjónarmiða sem varða málið því að þetta er að sjálfsögðu mjög mikilvægt mál og varðar alla borgara þessa lands.